Umræðurnar skiptast í tvær umferðir. Forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 6 mínútur í fyrri umferð og í seinni umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur hver. Röð flokkanna er í báðum umferðum þessi: Sjálfstæðisflokkur, Samfylkingin, Flokkur fólksins, Framsóknarflokkur, Píratar, Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Viðreisn og Miðflokkurinn.

Virðulegi forseti. Góðir landsmenn. Í sumar fögnuðum við 80 ára afmæli lýðveldisins. Hátíðardagskrá með fjölda viðburða og verkefna hefur staðið yfir. Það fer vel á því að um næstu helgi verða Alþingishúsið og Smiðja, ný og glæsileg skrifstofubygging þingsins, opin almenningi. Við þessi tímamót verður að halda sögunni til haga. Það þurfti kjark, baráttuhug og óbilandi trú á framtíðarmöguleika íslensku þjóðarinnar til að berjast fyrir því að ráða málum okkar sjálf, frjáls og fullvalda. Í dag getum við verið stolt af stöðu okkar í samfélagi þjóða, lífskjör eru í fremstu röð og um margt erum við Íslendingar öðrum þjóðum glæsileg fyrirmynd. Þegar við komum nú saman á fjórða þingvetri kjörtímabilsins skulum við gera það sem í okkar valdi stendur til að efla þingið og vinna áfram að framfaramálum fyrir þjóðina. Fæstir landsmenn hafa mikinn áhuga á daglegu þrasi í þessum salarkynnum. Þegar öllu er á botninn hvolft eru það viss grundvallarmál sem jafnan skipta mestu. Málefni fjölskyldunnar í víðum skilningi þess orðs standa hjarta okkar næst. Hvernig er að fæðast, lifa, stofna fjölskyldu og eldast á Íslandi? Við eigum öll sameiginlegt að vilja öryggi, vilja frið og við viljum skapa okkur og framtíðarkynslóðum betra líf. Segja má að þetta hafi gengið vonum framar á lýðveldistímanum þótt ekki hafi það verið stanslaus sigurganga. Við erum háð duttlungum náttúrunnar og erum ekki yfir það hafin að taka ákvarðanir sem síðar getur þurft að endurskoða. Nýjar kynslóðir byggja á árangri þeirra sem á undan komu. Það sem tengir kynslóðirnar saman er sameiginlegt markmið um að auka lífsgæðin fyrir landsmenn alla og búa í haginn fyrir framtíðina. Þetta leiðarljós réði för fyrir rúmum áratug þegar aðilar vinnumarkaðar komu saman með öllum stjórnmálaflokkunum og stjórnkerfinu á vettvangi sem var kallaður

Þetta átti að tryggja að við gætum staðið jafnfætis þeim sem við viljum helst bera okkur saman við. Nú árið 2024 erum við upp á punkt og prik á réttri leið. Þetta hefur gerst þrátt fyrir fjölda utanaðkomandi áfalla. Og á sama tíma hefur kaupmáttur fólks vaxið verulega á Íslandi á meðan hann dregst saman í kringum okkur.

Við höfum bætt opinbera þjónustu, tekist á við skuldavanda heimila, fjárfest í innviðum, eflt almannatryggingar, aukið mikið hvata til nýsköpunar og stórlækkað skatta. Skattalækkanir frá 2013 nema hátt í 90 milljörðum króna á ársgrundvelli. Virðulegi forseti. Það er ástæða til að fara bjartsýn inn í þennan þingvetur. Verðbólga er markvert að lækka. Við þurfum að tryggja að sú þróun haldi áfram og beita agaðri hagstjórn. Það er stærsta hagsmunamál heimilanna og fyrirtækjanna í landinu. Undanfarið hefur ríkið stutt við Seðlabankann með aðhaldi, líkt og bankinn sjálfur og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa bent á. Útgjöld ríkissjóðs vaxa hægar en almennt í samfélaginu og afkoman er að batna hröðum skrefum. Með styrkri efnahagsstjórn er raunhæft að afgangur verði á ríkissjóði strax á næsta þótt opinberar áætlanir geri ráð fyrir halla. En ítrekað hefur niðurstaða ríkisreiknings verið langt umfram opinberar áætlanir. Afkoman hefur reynst 100 milljörðum betri þrjú ár í röð. Nú mælist verðbólga 6%, en höfum í huga að án húsnæðisliðarins er hún um 3,6%. Í samstarfi við sveitarfélög og vinnumarkaðinn greip ríkisstjórnin til fjölda aðgerða á húsnæðismarkaði. Stóraukið framboð í almenna íbúðakerfinu með auknum stofnframlögum, styrking hlutdeildarlánakerfisins og samkomulag við sveitarfélög um aukið lóðaframboð, svo að fátt eitt sé nefnt. Ríkisstjórnin hefur stutt ötullega við hjöðnun verðbólgu þar sem húsnæðisliðurinn hefur verið vandamál.

Og höfum í huga: Allt þetta er að gerast á sama tíma og við höfum séð hraðari íbúafjölgun en nokkru sinni, um 15% íbúafjölgun á Íslandi frá 2017.

Þetta er stór hluti þess sem byggt er í venjulegu árferði. Þessu fylgja að sjálfsögðu gríðarlega miklar áskoranir fyrir samfélagið. Virðulegi forseti. Erindi ríkisstjórnarinnar kom skýrt fram á síðasta þingi, sem var afkastamikið þing. Fjöldi framfaramála sem bæta lífsgæði, öryggi og afkomu fólksins í landinu. Við lukum eftir um áratugarvinnu við endurskoðun örorkulífeyriskerfisins. Við styrktum landamærum. Við gerðum tímamótabreytingar á útlendingalögum og færðum lögreglunni betri tól til að berjast við skipulagða glæpastarfsemi. Hælisumsóknir eru 50% færri en á sama tíma í fyrra. Fjöldi brottfluttra hefur sexfaldast miðað við árið 2022. Frávísanir á landamærunum hafa nífaldast á örfáum árum. Strax hefur breytt nálgun, ný lög og stórefld landamæragæsla skilað áþreifanlegum árangri. Virðulegi forseti. Það var grundvallaratriði að ná samningum á almennum vinnumarkaði í vetur og mikilvægt að forsendur þeirra haldi. Þótt ríkið sé ekki aðili samninganna lagði það ríflega af mörkum til að þá mætti klára. Mörgum verður tíðrætt um vöxt ríkisútgjalda og sannarlega er mikilvægt sífellt að hagræða og forgangsraða fjármunum. Í fyrra kynnti ríkisstjórnin sérstakt 5 milljarða aðhald á launakostnað stofnana, niðurskurð í ferðakostnaði og hagkvæmari innkaup. Við höfum lækkað framlög til stjórnmálaflokka, haldið áfram sameiningum stofnana, síðast núna á vorþinginu. Við höfum nýtt stafrænar lausnir, aukið samrekstur, boðið út þjónustu. Við erum með 29 milljarða aðhaldsaðgerðir í fjárlagafrumvarpi næsta árs en við þurfum hins vegar að horfast í augu við það að fjölgun íbúa og öldrun þjóðar fylgir vaxandi álag á innviði og grunnþjónustu. Miklar launahækkanir á almennum vinnumarkaði hafa áhrif á launagreiðslur og tilfærslur ríkissjóðs. Allt almennt verðlag hefur hækkað og vegur þar þungt verðbólguskot um allan heim. Að öllu þessu virtu þá hafa ríkisútgjöld á mann aukist rétt um 1% að raunvirði á ári frá 2017 til 2023. Með öðrum orðum hafa þau aðeins hækkað í takt við stækkun hagkerfisins. Og um leið höfum við þurft að bera kostnað af stórfelldum utanaðkomandi áföllum. Samkvæmt þeirri stefnu sem mörkuð er í fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpi mun hægja á vexti útgjaldanna

Breytingar á ellilífeyriskerfinu voru mjög mikilvægar og höfðu í för með sér gríðarlegan ábata fyrir eldra fólk á Íslandi. Nýsamþykkt lög um örorkulífeyriskerfið stefna að sama markmiði. Með miklum stuðningi við rannsóknir og þróun hefur tekist að byggja nýja og verðmæta stoð undir íslenskt hagkerfi. Það er hvergi betra að vera nýsköpunarfyrirtæki en á Íslandi, segja frumkvöðlar. Virðulegur forseti. Við höfum lagt fram þingmálaskrá sem inniheldur fjölda þjóðþrifamála. Í fjárlagafrumvarpi komandi árs boðum við áframhaldandi aðhald og styrkari innviði samfélagsins. Nefna má fleiri mál er varða samgöngur, menntamál, þjóðaröryggi og orkumál. Og í vetur er tækifæri til að sammælast um skynsamlegar breytingar á stjórnarskránni. Horfa ætti til kafla um forseta Íslands, Alþingi og dómstóla auk þess sem skoða mætti ákvæði um kjördæmaskipan og jöfnun atkvæða. Markmiðið ætti ávallt að vera að treysta enn frekar lýðræðið í landinu. Tímabært er að endurskoða ákvæði um Landsdóm og gera breytingar á meðferð ákæruvalds vegna ráðherraábyrgðar. Ég bind enn vonir við að við getum sammælst um skynsamlegar breytingar á stjórnarskránni á þessu kjörtímabili. Virðulegur forseti. Mikilvægt er að horfast í augu við hrinu ofbeldis sem gengið hefur yfir okkar samfélag og bregðast við. Harmleikir síðustu vikna snerta allt samfélagið þannig að flest annað verður í skyndingu mjög léttvægt. Þetta eru atburðir sem hverfast um það sem okkur skiptir mestu máli; að búa við öryggi og frið, að geta áhyggjulaus leyft börnunum okkar að fara um og njóta lífsins. Í dag kynntu stjórnvöld aðgerðir til að bregðast við ofbeldi meðal barna og gegn börnum. Betri meðferðarúrræði, sýnilegri samfélagslögregla og öflugra starf félagsmiðstöðvarinnar Flotans eru á meðal fjölda aðgerða. En við verðum að muna að þessi mál verða ekki leyst með lögboðum einum eða stjórnvaldsákvörðunum. Þau kalla á stærra samtal um það hvernig við öll saman stöndum vörð um samfélagið sem við þekkjum og ætlum áfram að vera. Góðir landsmenn. Við sem þennan sal fyllum þurfum að hafa burði til að takast á við þessar margvíslegu áskoranir samtímans og horfa um leið til langs tíma spyrja okkur hvaða framtíð við viljum byggja fyrir framtíðarkynslóðir. Megi komandi þingvetur nýtast til góðra verka þjóðinni allri til heilla.

og þess vegna misstum við alla stjórn. Þau misstu stjórn á efnahagsmálunum fyrir löngu en í stað þess að bregðast við ákalli um aðgerðir þá hlupust þau undan ábyrgð og bentu á alla aðra: Seðlabankann, verkalýðshreyfinguna og nú síðast erfðamengi Íslendinga. Það var kæruleysi og sjálfumgleði. Ríkisstjórnin tók ábyrgð sína ekki alvarlega. Þau tömdu sér þann ósið að ýkja stórkostlega og blása upp allar sínar aðgerðir þegar þau hefðu mátt tala minna og gera meira. Við í Samfylkingunni höfum bent á það ítrekað að þegar ríkisstjórnin gerir minna til að ná niður verðbólgu þá þarf Seðlabankinn að gera meira. Það þýðir að vextir verða hærri og skuldabyrðin þyngri. Þáverandi hæstv. fjármálaráðherra, sem nú leiðir ríkisstjórn, brást við með því að láta þau ótrúlegu ummæli falla að það væri nú, með leyfi forseta, „ekki hlutverk ríkisfjármálanna að vinna bug á verðbólgunni“. Við gagnrýndum og vöruðum við þegar meirihlutinn hér á Alþingi kaus að auka hallann um tugi milljarða í fjárlagavinnunni haustið 2022. Þá var hlegið að okkur. Við lögðum fram fullfjármagnaða kjarapakka til að vinna gegn verðbólgu og verja heimilisbókhaldið. Við bentum á að það væri óforsvaranlegt að dæla út tugum milljarða úr ríkissjóði í tengslum við kjarasamninga án þess að fjármagna útgjöldin, því að annars kæmi kostnaðurinn fram í meiri verðbólgu og hærri vöxtum. En þá var talað eins og Samfylkingin skildi bara ekki snilldina. Við bentum á, forseti, að það þyrfti að fjármagna aðgerðir í þágu Grindvíkinga og grípa til mótvægisaðgerða á húsnæðismarkaði þegar heilt bæjarfélag missti skyndilega húsnæðið sitt.

Nær öll viðbótarútgjöld ríkissjóðs vegna Grindavíkur voru ófjármögnuð og enn hefur ekki eitt einasta einingahús risið, ekki ein einasta ný íbúð, til að vega móti afleiðingunum sem þessar hamfarir höfðu á húsnæðisverð og verðbólgu. Við kölluðum eftir því að tekið yrði á þenslunni þar sem hún raunverulega er og þá vorum við skömmuð fyrir að ræða skatta. En ég spyr: Hvað er verðbólgu- og skattstefna ríkisstjórnarinnar, þessi blessaða efnahagsstefna, annað en tugmilljarða skattahækkun á ungt fólk á allt fólk sem skuldar, fjölskyldur, fyrirtæki, bændur, með afleiðingum sem allir þekkja? Góðir landsmenn. Nú eru liðin þrjú löng ár af þessari óstjórn verðbólgu langt yfir markmiði og himinháum vöxtum, frá sama fólkinu og lét kjósa sig til valda út á loforð um efnahagslegan stöðugleika og lága vexti til framtíðar. Kæruleysið, aðgerðaleysið og ábyrgðarleysið er óafsakanleg. En nú koma þessir sömu stjórnmálamenn og segja: Þetta er allt að koma — eftir öll þessi ár. Og hæstv. forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin hafi, með leyfi forseta, „stutt ötullega við hjöðnun verðbólgu“. Já, góðir landsmenn, þau hafa verið kærulaus. En nú fer í hönd síðasti þingvetur þessa kjörtímabils og það líður að kosningum. Kosningarnar eru eina tækifærið til að gera upp við hæstv. ríkisstjórn og svara fyrir sig með kjörseðlinum: Vill fólk fjögur ár í viðbót, meira af því sama, með sama fólk í forystu? Eða fáum við nýtt upphaf með Samfylkingu, nýja forystu fyrir Ísland? Það er fólkið sem leiðir landið og velur leiðina áfram. Við í Samfylkingunni tökum ábyrgð okkar alvarlega og við lítum á það sem siðferðislega skyldu okkar að bjóða þjóðinni upp á betri valkost en sitjandi ríkisstjórn til að brjóta Íslandi leið út úr ládeyðu liðinna ára. Þess vegna hefur Samfylkingin hrist upp í stjórnmálunum. Við byrjuðum á okkur sjálfum, með því að líta í eigin barm. Við breyttum flokknum. Við breyttum Samfylkingunni og við breikkuðum faðminn. Við ákváðum að stunda öðruvísi stjórnmál en hafa verið rekin hérna á síðustu árum: Lofa minna, efna meira. Hafna upphlaupum og offorsi í umræðu. Og forgangsraða, fyrir kosningar svo fólk viti hvar við stöndum, með því að hvíla klofningsmálin en taka þess í stað opið samtal við fólkið í landinu um hvað það er sem þorri landsmanna getur sameinast um. Þó að við lofum ekki öllu alls staðar og höldum ekki á lofti öllum ýtrustu kröfum í hverjum einasta málaflokki þá þýðir það ekki að við ætlum okkur ekki að vinna stóra sigra fyrir íslenskt samfélag. Þvert á móti: Samfylkingin vill sameina þjóðina um stórhuga stjórnmál á ný til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika og styrkja aftur undirstöður samfélagsins. Og til að framkvæma það sem þorri þjóðarinnar getur þrátt fyrir allt sameinast um, með því að knýja fram breytingar í veigamestu málaflokkunum sem hinn almenni maður finnur fyrir í sínu daglega lífi. Þar erum við afgerandi og höfum markað skýrar pólitískar línur með skipulagðri vinnu um land allt. Fyrst tókum við hálft ár í heilbrigðismálin og unnum útspilið Örugg skref í heilbrigðis- og öldrunarmálum. Næst tókum við hálft ár í atvinnu og samgöngur, og þar á meðal orkumál, og útspilið Krafa um árangur í atvinnu- og samgöngumálum var afraksturinn af því, metnaðarfull áætlun um innviðauppbyggingu og aukna verðmætasköpun á Íslandi. Og nú erum við að vinna útspil um húsnæði og kjaramál með sama hætti sem verður kynnt í haust. Allt samkvæmt áætlun, örugg skref en engin heljarstökk. Samfylkingin hefur nú staðsett sig þétt með þjóðinni á hárréttum stað við bak hins vinnandi manns tilbúin til þjónustu, fáum við til þess traust eftir næstu kosningar. Forseti. Góðir landsmenn. Ég trúi því innilega að við getum sameinast aftur um stórhuga stjórnmál en ég veit líka að það er ekki nóg að biðja um traust heldur þarf að vinna fyrir því með verkum sínum. Undir minni stjórn verður Samfylkingin aldrei sjálfumglöð, aldrei kærulaus. Við verðum hreinskilin og tökum engu sem gefnu. Við höfum staðið núna í stífum undirbúningi og fengið til liðs við okkur fjölda fólks um land allt. En þegar upp er staðið þá verður það þjóðarinnar að velja leiðina áfram í næstu kosningum. Þangað til vona ég að ríkisstjórnin sem nú situr hér sem fastast grípi þó a.m.k. til aðgerða,

Hér er talað um að kaupmáttur sé jafnvel mun meiri heldur en í löndunum í kringum okkur sem við berum okkur saman við. Hverjum dettur í hug að trúa þessu bulli? Er eitthvað sambærilegt að miða við okurvexti og þann hrylling sem samfélagið okkar er að ganga í gegnum, við verðbólgu sem engin bönd hafa náðst utan um, og bera það saman við önnur lönd sem hafa farsællega kveðið verðbólgudrauginn í kútinn á ótrúlega skömmum tíma? Eitt er víst að enginn af stjórnmálaleiðtogum þeirra þjóða hefur þeytt krónutöluhækkunum og áframhaldandi þrýstingi út í efnahagskerfið með þeim afleiðingum að viðhalda verðbólgunni eins og við þekkjum hana í dag. Jú, hún hoppar niður í 5,8%. Æ, er hún komin aftur upp í 6%?

heimilanna séu bara í fínum málum. Þau hafa líka grætt svo rosalega mikið á öllu þessu ófremdarástandi í efnahagskerfinu, húsnæðið okkar hefur hækkað svo mikið í verði og við erum orðin svo rík að eiga þetta húsnæði að að það þýðir ekkert fyrir okkur að kvarta þó að við séum að glíma við smávegis örðugleika. Það er bara allt í lagi, er það ekki? Staðreyndin er sú að við erum ekki að fara að selja ofan af okkur þakið nema nauðsyn krefur til að innleysa þennan uppsafnaða hagnað, er Við étum ekki steinsteypuna, er það? Við skröpum hana ekki með ostahníf niður á diskinn og étum hana, er það? Skiptir það einhverju máli hvers virði fasteignin okkar er ef hún er bara heimilið sem við búum í hverju sinni, bara fjölskyldan,

Þvílík taumlaus ógeðsgræðgi, en við vitum öll að uppskriftin sem þessi hæstv. ríkisstjórn hefur sett í kökuna sína er nákvæmlega að ganga eftir, uppskriftin um þessa taumlausu taumlausu fjármagnsflutninga frá vinnandi stéttum í landinu, frá fátæku fólki í landinu, litlum, meðalstórum, skuldsettum fyrirtækjum í landinu — taumlaus græðgi sem flytur alla fjármuni þessara aðila beinustu leið í græðgiskjaft bankanna sem eru aldrei með nógu háa vexti. Og hvers vegna hækkuðu þeir aftur vextina? Jú, það er nefnilega aukin ávöxtunarkrafa. Við græðum aldrei nóg. Ég fyrirlít þau stjórnvöld sem hafa kastað inn handklæðinu og verið að malla hér og drullumalla sjö síðastliðin ár. Þetta

Nei, þá segir þessi hæstv. ríkisstjórn: Heimilin hafa aldrei staðið betur og eiga bara að þakka fyrir hvað þau hafa bólgnað út í öllu þessu brjálæði á fasteignamarkaði.

Þessir einstaklingar eru að gefast upp. Þeir eru að selja eignirnar sínar unnvörpum og fara aftur heim til pabba og mömmu, vegna þess að þessi ríkisstjórn er að svipta þá þeim sjálfsögðu réttindum að koma sér þaki yfir höfuðið. Ítrekað er verið að grobba sig af því hvernig þessi almannatryggingalöggjöf hafi verið tekin í gegn, hvernig eigi nú aldeilis að koma til móts við öryrkjana sem eiga jú að byrja á því frá 1. janúar 2025 til 1. september sama ár að greiða fyrir kjarapakka þessarar ríkisstjórnar; 10,1 milljarður sem átti að setja í almannatryggingakerfið og lyfta undir fátækasta fólkið í landinu. Sá 10,1 milljarður á að fara í það að greiða fyrir kjarapakka ríkisstjórnarinnar. Ég tala hér sem öryrki, fyrrverandi öryrki — auðvitað núverandi öryrki, en þessi er á ofurlaunum, þessi lifir ekki á almannatryggingum, þannig að ég tala af reynslu þegar ég segi: Það er böl að bíða eftir því að fá einhverjar örfáar krónutöluhækkanir í umslagið sitt þegar maður hefur ekki ráð á því að fæða og klæða börnin sín. Í boði þessarar ríkisstjórnar mega öryrkjar áfram bíða eftir réttlætinu. Ekki nóg með það að þetta almannatryggingafrumvarp sem byggir eingöngu á starfsgetumati sé svo illa ígrundað að einstaklingar

Við erum talsmenn öryrkja og allra þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu og því fyrr sem kjósendur og fólkið okkar áttar sig á því, því fyrr verða raunverulegar breytingar á stöðu þeirra

fjölgun eldra fólks. Þetta er ég búin að heyra síðan ég kom á Alþingi Íslendinga. Við lifum lengur, okkur fjölgar meira og við deyjum seinna. En vitið þið það, kæru landsmenn, að 24 eldri borgarar látast aleinir heima hjá sér á ári hverju og eru búnir að liggja þar mislengi dánir áður en þeir eru fundnir? Vissuð þið það? Það er í boði þessarar ríkisstjórnar eins og allt annað.

Við lögðum inn 71 þingmannamál í gær sem öll lúta að því að bæta hag og bæta kjör allra landsmanna. Við erum talsmenn allra, ekki bara sumra eins og sitjandi ríkisstjórn er.

Virðulegi forseti. Kæru landsmenn. Það er farið að hausta eftir sumar sem aldrei kom.

Eftir nokkrar vikur eru sjö ár liðin frá því ríkisstjórn Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs tók við stjórnartaumunum á Íslandi. Í stjórnartíð þessara flokka hefur mikið áunnist í umbótum á Íslandi á flestum sviðum. Í stjórnartíð þessara flokka hefur samfélagið líka þurft að takast á við stór og krefjandi verkefni. Eldsumbrot. Heimsfaraldur. Í heimsfaraldrinum var ríkissjóði beitt af fullu afli til að milda áhrifin af þeirri fordæmalausu stöðu sem við stóðum frammi fyrir og vissum ekki hvenær tæki enda. Ríkissjóði var beitt til að tryggja afkomu fólks. Þá þótti stjórnarandstöðunni ekki nóg að gert. Nú þykir henni of langt hafa verið gengið, í baksýnisspeglinum. Útsýnið af hliðarlínunni er misgott. Við höfum á þeim stutta tíma sem liðinn er frá faraldrinum náð undraskjótum efnahagslegum bata. En það eru aukaverkanir af hröðum vexti. Við höfum síðustu misserin búið við allt of háa verðbólgu, allt of háa vexti, sem koma niður á lífsgæðum okkar — tímabundið. Síðasta vetur var skrifað undir langtímakjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Aðkoma ríkisstjórnarinnar gerði þessa samninga mögulega. Megináherslan var á að koma til móts við barnafjölskyldur og ungt fólk með hækkun barnabóta, hækkun barnabóta, gjaldfrjálsum skólamáltíðum, húsnæðisbótum auk sérstaks vaxtastuðnings sem greiddur var út um síðustu mánaðamót. Þessi aðkoma ríkisins var til að styðja aðila vinnumarkaðarins í þeirra góðu vegferð sem fólst í því að gera hófsama kjarasamninga sem myndu stuðla að lækkun verðbólgu og þar með lækkun vaxta. Og við sjáum nú til lands í þeirri sameiginlegu baráttu. Þetta er allt að koma. Við sjáum fram á mjúka lendingu hagkerfisins, farsæla aðlögun, án neikvæðra áhrifa á atvinnuþátttöku. Það plan sem ríkisstjórnin lagði upp með er að bera árangur. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar og langtímakjarasamningar hafa þar mest að segja og eru styðjandi við Seðlabankann. Og megináhersla þessarar ríkisstjórnar, reyndar megináhersla í stefnu Framsóknar frá stofnun flokksins, er að koma í veg fyrir atvinnuleysi, tryggja næga atvinnu og verðmætasköpun. Sterkt atvinnulíf og mikil atvinnuþátttaka er grunnur að lífsgæðum okkar hér á Íslandi. Það er nefnilega svo að þegar talað er um lága verðbólgu á Spáni þá búa Spánverjar við tæplega 12% atvinnuleysi þegar atvinnuleysi á Íslandi er 3,3%. Atvinnuleysi í Svíþjóð er 8,5% og það er svipað í Finnlandi. Atvinnuleysi yngsta hópsins á Íslandi er á milli 8 og 9%, býsna hátt á Spáni er það tæp 27% og í Svíþjóð og Finnlandi um og yfir 20%. Myndum við sætta okkur við slíkar atvinnuleysistölur? Það held ég ekki.

Á morgun mæli ég fyrir frumvarpi til fjárlaga ársins 2025. Í því er boðað áframhaldandi aðhald en mikilvægustu málaflokkunum sem snúa að heilbrigði, velferð, menntun og löggæslu er hlíft. Það eru ekki tekin nein heljarstökk, engar kollsteypur, heldur stigin markviss skref í átt að meira jafnvægi. Við munum sjá innan skamms árangurinn af því erfiði sem samfélagið hefur tekið á sig. Auðvitað er skiljanlegt að fólk vilji sjá hraðari atburðarás, auðvitað er skiljanlegt að pólitískir andstæðingar vilji nýta þreytu samfélagsins á verðbólgunni til að komast að áður en fólk fer að upplifa auðveldari mánaðamót. Það er einfalt að hrópa hæðnislegar athugasemdir til þeirra sem standa í eldlínunni. Einfalt að koma með hnyttnar líkingar. En það eru ekki merkileg stjórnmál sem byggja á hæðni fremur en samvinnu og dugnaði. Virðulegi forseti. Kæru landsmenn. Við höfum sem samfélag upplifað miklar breytingar á síðustu árum. Það á enginn samfélag. Við erum hins vegar öll hluti af samfélagi og getum lagt til þess bæði gott og illt. Við þurfum að vera meðvituð um það sem við eigum sameiginlegt. Við þurfum að vera stolt af því sem íslenskt samfélag hefur áorkað í gegnum aldirnar og ekki síst á 80 ára tíma lýðveldisins. Sú bylting sem hefur orðið með tilkomu samfélagsmiðla á síðustu árum hefur breytt samskiptum okkar. Við erum orðin tvístraðri sem samfélag og sú þróun ýtir undir skautun og einangrun. Það hefur líklega aldrei verið mikilvægara en nú að við horfum á það sem sameinar okkur fremur en að ýkja sérstöðu okkar, bæði sem manneskjur og samfélag. Ég vona að okkur sem sitjum á Alþingi lánist í vetur að vinna saman að þeim málum sem helst brenna á þjóðinni. Við í Framsókn munum alla vega ekki láta okkar eftir liggja.

Kæra þjóð. Við sem samfélag stöndum á krossgötum. Hvert áfallið á fætur öðru hefur dunið á okkur og stundum mætti halda að hörmungum ætli aldrei að linna. Við vorum rétt skriðin upp úr heimsfaraldri með fordæmalausri félagslegri einangrun þegar Reykjanesskaginn tók sig til stuttu síðar og hrakti þúsundir Grindvíkinga á flótta í eigin landi. Á sama tíma réðst Rússland inn í Úkraínu og daglega berast okkur fréttir af þjóðarmorði á palestínsku þjóðinni á meðan heimsbyggðin situr hjá. Þó að gríðarleg verðbólga og himinháir vextir hér heima séu kannski lítilsháttar óþægindi í þessu samhengi hefur þessi staða ýtt undir nú þegar mjög alvarlega húsnæðiskrísu og skapað mikla erfiðleika í lífi fólks sem þegar átti á brattann að sækja. Fyrir stuttu réðst 16 ára barn á annað barn og varð henni að bana. Það verður að koma í veg fyrir að slíkur harmleikur endurtaki sig. Ofbeldi verður ekki til í tómarúmi. Samfélagslegir innviðir eiga að vinna gegn ofbeldi með því að styðja betur við fjölskyldur og börn og meðhöndla áföll foreldra og barna snemma. En öll kerfi hins opinbera sem eiga að grípa fólk sem þarf á aðstoð að halda hanga á bláþræði og hafa gert það allt of lengi. Skaðinn sem hlýst af því að hunsa mikilvægi þeirrar grunnþjónustu sem hlúir að andlegu og líkamlegu heilbrigði okkar er oftast óafturkræfur. Þessi grunnþjónusta á að grípa þegar við eigum í erfiðleikum og ýta undir getu og vilja okkar til að taka þátt í og bera hlýhug til samfélags okkar. Virðingin okkar fyrir samfélaginu nær nefnilega ekki lengra en virðingin sem samfélagið sýnir okkur. Við lærum það sem fyrir okkur er haft. Á þessum krísutímum þegar okkur hefur sárvantað sterka og sameinaða ríkisstjórn höfum við þurft að díla við sundraða ríkisstjórn, í raun þrjár ríkisstjórnir með þrjár ólíkar stefnur sem ná ekki saman, ekki einu sinni í smærri málum. Í kjölfarið gerist lítið í þeim risastóru mikilvægu málum sem þarf að vinna hér á þinginu og traust almennings til lýðræðisins fer skiljanlega dvínandi. Vantraust á lýðræðislegum ferlum og stofnunum samfélagsins sundrar okkur og ýtir undir ótta og tortryggni. Þetta nýta sér óprúttnir stjórnmálamenn sem kynda undir fordómum og gefa í skyn að örlítill hópur fólks sem er á flótta undan stríði beri einhvern veginn ábyrgð á vandamálum á borð við húsnæðisskort og vanda í heilbrigðiskerfinu. En það er óásættanlegt að kenna minnihlutahópum um vandamál sem stjórnvöld hafa í hendi sér að leysa. Kæra þjóð. Þessi ríkisstjórn hefur aldrei verið tilbúin til að skoða rót vandans, hugmyndafræðina sem litar þeirra eigin pólitík og samfélagsgerðina okkar alla. Undanfarna áratugi hefur einstaklingshyggjan í bland við hugmyndir um verðleikasamfélag, eða það sem kallast „meritocracy“ á ensku, ráðið hér ríkjum, sú hugmynd að þeir sem hafi mestu og bestu verðleikana fái að njóta afraksturs vinnu sinnar. Þetta hljómar réttlátt, þetta hljómar fallega en veruleikinn er annar. Niðurstaðan er sú að samfélagið okkar lofsyngur þá sem skila árangri en niðurlægir fólkið sem nær ekki árangri. Þessi hugsunarháttur flokkar fólk í sigurvegara og tapara sem eiga örlög sín skilið, algerlega óháð ytri aðstæðum. Þarna Þarna höfum við fundið hina raunverulegu skautun í samfélaginu. Þegar við búum til sigurvegara sem eiga völd sín og auð skilið og tapara sem verðskulda fátækt og útilokun þá lítum við algerlega fram hjá þeirri úreltu hagstefnu sem hefur afdrifarík áhrif á getu fólks til þess að sigra. Þannig vekjum við upp reiði, máttleysi og rof á tengslum og samkennd í samfélaginu. Skautun af þessu tagi er drifkrafturinn í þeirri bylgju popúlisma sem við höfum séð rísa í hinu pólitíska landslagi víða um heim síðasta áratug. Við stöndum á krossgötum sem samfélag vegna þess að við þurfum að taka ákvörðun um hvaða leið við viljum fara. Viljum við fara leið áframhaldandi einstaklingshyggju og tengslarofs eða veljum við mennskuna? Markaðsdrifin samfélög, sérstaklega þau sem eru drifin áfram af hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar, hafa forgangsraðað efnahagslegri velgengni og auðsöfnun á kostnað samheldni, samvinnu og samfélagslegrar ábyrgðar. Við sjáum afleiðingarnar alls staðar í kringum okkur í samfélaginu; aukinn ójöfnuður, biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu, geðheilbrigðiskerfi sem berst í bökkum, húsnæðiskrísa, aukið ofbeldi, loftslagskrísa og sundrung. Ef við getum breytt um kúrs og valið mennskuna þá þurfum við að styðja við stjórnmál sem forgangsraða samfélagslegri velmegun fram yfir þrönga eiginhagsmuni og ryðja úr vegi þeim kerfislægu hindrunum sem halda aftur af tækifærum fólks til menntunar, heilbrigðisþjónustu og atvinnu. Væri ekki spennandi ef næsta ríkisstjórn hefði raunverulegan áhuga á því að búa til rými og tækifæri fyrir fólk til að taka virkan þátt í samfélaginu? Stjórnmál er miklu meira en bara einhver hagvöxtur og hagkvæmur rekstur. Stjórnmál verða líka að fjalla á dýpri hátt um áhrif hugmyndafræði á samfélagið okkar og um réttlæti, sanngjarna skiptingu gæða og almannaheill. Slíkt samtal þarf einnig að ná til almennings því að öll eigum við að fá tækifæri til að skilgreina samfélagið sem við viljum búa í saman. Hér leikur ungt fólk lykilhlutverk enda er framtíðarsamfélagið á ábyrgð þess. En það gerist ekki af sjálfu sér að ungt fólk taki þátt í samtalinu. Það þarf að undirbúa jarðveginn, það þarf að skapa rými, það þarf að skapa áhuga og tækifæri til þátttöku. Til þess þarf stjórnmálafólk sem í alvörunni trúir því að þátttaka ungs fólks skipti sköpum fyrir samfélagið til lengri tíma og beitir sér fyrir því að það verði að veruleika. Kæra þjóð. Við getum valið aðra leið. Við getum valið mennskuna og það er mín einlæga von að þið séuð til í það ferðalag.

Virðulegi forseti. Góðir landsmenn. Við höldum nú inn í síðasta vetur kjörtímabilsins og okkar bíða ærin verkefni. Fleira og fleira fólk á erfitt með að ná endum saman vegna hárra vaxta. Að ná niður verðbólgu þannig að vextir geti lækkað verður því stærsta verkefni þessa vetrar. Það er alveg skýrt að ríkisstjórnin mun ekki ráðast gegn verðbólgunni með blóðugum niðurskurði sem myndi ógna félagslegum stöðugleika. Jú, við munum vissulega sýna aðhald í ríkisfjármálum og sporna við útgjaldavexti, en einnig afla nýrra tekna.

til að koma til móts við þá hópa sem verðbólgan hefur leikið hvað verst; lágtekjufólk og barnafjölskyldur. Hér skiptir mestu máli ríflegur kjarapakki ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Í honum eru miklar kjarabætur í formi hækkaðra húsnæðisbóta, hækkaðra barnabóta, gjaldfrjálsra skólamáltíða, vaxtabóta og frekari uppbyggingar félagslegs húsnæðis. Allar þessar aðgerðir eru félagslegs eðlis og þær stuðla að jöfnuði og réttlátara samfélagi. En við stöndum hins vegar enn frammi fyrir of hárri verðbólgu, þó svo að hún sé á niðurleið. Það er að stórum hluta vegna húsnæðisliðarins. Þar þarf áframhaldandi sameiginlegt átak. Virðulegur forseti. Ísland er ríkt af auðlindum. Við Vinstri græn leggjum ríka áherslu á að tryggja stjórnarskrárvarða þjóðareign á auðlindum fyrir kynslóðir framtíðarinnar, jafnframt að sterku umhverfisverndarákvæði verði komið í stjórnarskrá og að gjald af nýtingu auðlinda renni í sameiginlega sjóði okkar. Við verðum að tryggja sjálfbæra nýtingu allra auðlinda og breyta hugsunarhætti okkar og fara að horfa meira á náttúruna sem friðhelga og að nýting hennar sé undantekning frá þeirri meginreglu. Virðulegi forseti. Loftslagsváin vofir enn yfir okkur. Það vitum við öll. Um leið og ég fagna því að ný aðgerðaáætlun í loftslagsmálum hafi litið dagsins ljós þá leyfi ég mér að brýna okkur öll, allt samfélagið, fyrirtæki, almenning, einstaklinga, til að taka enn stærri skref. Loftslagsmálin verða alltaf að vera útgangspunktur því að loftslagið er umgjörðin og grunnurinn utan um auðlindirnar og vistkerfin og á auðlindunum og vistkerfunum byggjum tilvist okkar. Án þeirra höfum við ekkert, hvorki fæði né klæði. Þess vegna er baráttan gegn loftslagsvánni ekki bara stærsta umhverfismálið heldur líka eitt stærsta velferðarmál 21. aldarinnar. Virðulegi forseti. Á undanförnum árum höfum við samþykkt hér á Alþingi margvísleg mál sem hafa fært okkur fram á við þegar kemur að jafnrétti kynjanna, þegar kemur að mannréttindum hinsegin fólks og jafnri meðferð fólks utan sem innan vinnumarkaðarins. En samt sem áður erum við að upplifa bakslag í viðhorfum gagnvart konum, viðhorfum gagnvart hinsegin fólki, gagnvart fötluðu fólki og innflytjendum úti um allan heim. Við sem samfélag verðum að snúa bökum saman og snúa þessu bakslagi við. Mig langar að nefna að í mínum huga er t.d. algjört forgangsverkefni að útrýma kynbundnum launamun og að útrýma kynbundnu ofbeldi. Hvorugt á heima í samfélagi okkar. Við verðum að virða allt hinsegin fólk eins og það er, ekki bara hommana og lesbíurnar heldur líka trans fólk og intersex fólk og aðra hópa. Virðulegi forseti. Þau hræðilegu ofbeldismál meðal ungmenna sem við höfum orðið vitni að undanfarið mega ekki endurtaka sig. Leiðarljósið þarf að vera samfélag þar sem samkennd, kærleikur og heilbrigð samskipti eru í forgrunni. Ríkisstjórnin hefur sett aðgerðir gegn ofbeldi barna í algjöran forgang. Virðulegi forseti. Við höfum náð miklum árangri fyrir samfélagið á undanförnum árum en baráttunni fyrir félagslegu réttlæti, mannréttindum og kvenfrelsi, friði

ekki síst breytingar sem eiga að auka gagnsæi og réttlæti í meðferð þessarar sameiginlegu auðlindar þjóðarinnar. Ég mun jafnframt í nóvember koma með mikilvæg þingmál í málefnum innflytjenda fyrir þingið en tækifæri innflytjenda hér á Íslandi eru ekki þau sömu og innfæddra eins og klárlega kemur fram í nýrri skýrslu Efnahags og framfarastofnunarinnar, OECD. Hér þarf að gera betur. Það þarf meiri aðstoð í skólana, það þarf að auka færni og kunnáttu innflytjenda í íslensku og það þarf að meta að meiri verðleikum hæfileika, menntun og reynslu innflytjenda. Það er gott fyrir einstaklingana og það er gott fyrir samfélagið. Virðulegi forseti. Góðir landsmenn. Við göngum nú í gegnum erfiðleika í efnahagslífinu en við munum komast saman í gegnum þá erfiðleika og það sést til lands í þeim efnum. Við munum hafa hag almennings að leiðarljósi í störfum okkar.

Virðulegi forseti. Við erum áhyggjufull þjóð. Við finnum hana flest, tilfinninguna sem hefur hreiðrað um sig eftir þá sáru atburði sem hafa skekið okkar litla íslenska samfélag,

og þurfa huggunar við. Þessi tilfinning birtist okkur í ónotum í maga móður, sem er hrædd um stelpuna sína sem ætlar út á lífið með vinum sínum. Hún birtist okkur í föður sem hefur áhyggjur af tölvuleikjanotkun sonar síns sem virðist einangra sig frá hópnum. Í námsráðgjafanum sem gengur eftir skólagangi og sér ungt og efnilegt fólk niðursokkið í snjalltækin sín og veltir fyrir sér eðli myndefnisins sem þau eru fóðruð á. Í kennaranum sem leggur sig allan fram til að taka utan um fjölbreyttan nemendahópinn en sér strax hvaða börn það eru sem eiga á hættu að lenda utan vegar þegar fram í sækir. Þetta er tilfinningin sem starfsfólk félagsmiðstöðva fær þegar þau sjá að einum unglingi er aldrei boðið með. Og hjá lögreglukonunni sem fer í annað útkallið á sömu viku, á sama heimilið þar sem tvö börn búa. Í foreldrum, ömmum og öfum sem lesa sífellt fleiri fréttir af vanlíðan, vopnaburði og ofbeldisbrotum ungs fólks. Og hún birtist ekki síst í ungmennunum sjálfum, sem upplifa óöryggi, kvíða og depurð. Þessar áhyggjur heyri ég nú hvar sem ég kem. Vanlíðan ungs fólks tekur á sig ólíkar myndir, sem í sumum tilfellum eru dimmustu og sorglegustu hliðar lífsins sjálfs. Það eru brotalamir í kerfinu okkar og þær eru víða. Við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að grípa þessa einstaklinga, grípa þessi ungmenni, því að þau eru börn okkar allra.

Virðulegi forseti. Það er margt fleira sem hvílir á þjóðinni okkar. Ég hef ferðast víða um landið og hitt mann og annan. Ég hitti fólk sem á í verulegu basli með að greiða af himinháum vöxtum af lánunum sínum. Og líka fólk komið á og yfir miðjan aldur sem gerir allt til að hjálpa börnunum sínum í þessum harða krónuveruleika. Og svo eru það þau sem hreinlega komast ekki inn á húsnæðismarkaðinn í náinni framtíð, þökk sé krónunni og slakri efnahagsstjórn. Fólk á öllum aldri og um allt land finnur líka verulega fyrir því hversu dýrt það er orðið að versla í matinn. Við erum að tala hér um meginþorra þjóðarinnar. Fólk sem hefur gert allt — allt eftir bókinni og ætti í eðlilegu hagkerfi að hafa það gott, bara ansi gott. En þetta sama fólk situr við eldhúsborðið um hver mánaðamót og klórar sér í kollinum yfir því hvers vegna dæmið gengur ekki upp. Og það spyr sig hverju þau þurfa alltaf að borga húsnæðið sitt þrisvar sinnum miðað við vini sína í nágrannalöndunum. Af hverju þessi dýra, dýra matarkarfa? Af hverju þessar heimasmíðuðu reglur sem nýtast ekki almenningi? Af hverju er ekki jafnt gefið? En stjórnin lætur sem ekkert sé. Hugar ekki að þessu fólki, hugar ekki að neytendum. Jarðtengingin er raunar svo brengluð að í vor sagði forsætisráðherra í þessari pontu að Ísland væri í bestu efnahagslegu stöðu í lýðveldissögunni. Þar hafið þið það. Ekki veit ég við hvaða fólk eða fyrirtæki ráðherrarnir í þessari ríkisstjórn eru að tala. En þetta er ekki sú staða sem blasir við venjulegu fólki þegar það opnar heimabankann sinn. Staðreyndin er sú að ríkisstjórnin fer óvarlega í efnahagsmálum, svo vægt sé til orða tekið. Hún forgangsraðar ekki verkefnum og heimilin borga brúsann í formi ofurvaxta og verðbólgu. Sinnuleysi í ríkisfjármálum en ekki síður skortur á framtíðarsýn er þjóðinni dýrkeypt. Þetta er staða sem er algjörlega óþolandi. En við allt okkar fólk sem kvíðir mánaðamótunum vil ég segja: Við heyrum í ykkur. Og ég minni á að þetta þarf ekki að vera svona — þetta þarf ekki að vera svona. Vandinn er heimatilbúinn og hann breytist ekki nema skipt sé um kúrs og um ríkisstjórn. Þetta á líka við um sleðaháttinn í geðheilbrigðismálum, sinnuleysi stjórnvalda í menntamálum, sífellt lengri biðlista eftir læknistímum, já og biðlista hjúkrunarrýmum og það skeytingarleysi sem eldri borgurum þessa lands er oft sýnt. Ég vil ekki hljóma svartsýn en það breytist ekkert, ekki neitt, hjá ríkisstjórn sem eftir sjö ára innbyrðis erjur hefur gefist upp á hlutverki sínu,

Við í Viðreisn höfum löngu ákveðið að nýta þennan langdregna lokakafla til að búa í haginn, því að þegar loks losnar um límið á ráðherrastólunum er aldeilis verk að vinna. Við verðum tilbúin til að bretta upp ermar og ráðast í það verkefni að létta róðurinn fyrir íslensk heimili og umvefja fólkið okkar, tala þeirra máli. Kæru landsmenn. Okkar skilaboð eru skýr. Við stöndum með fólkinu, með fyrirtækjunum í landinu. Við boðum sígildan boðskap um ábyrgan ríkisrekstur, stöðugan gjaldmiðil, frjálslyndi og réttlæti, almannahagsmuni. Þetta er okkar stefna. Henni verður ekki stungið undir stól. Við hlaupumst ekki undan merkjum til að slá tímabundnar pólitískar keilur eða þegar gefur á bátinn. Viðreisn stendur einfaldlega í lappirnar. Við ætlum að hafa pólitíska forystu um heilbrigt samfélag þar sem frjálslynd viðhorf, mennska og efnahagslegur sjálfsagi eru viðhöfð. En til þess þarf samtakamátt og hann fæst ekki nema með nýrri ríkisstjórn. Það er ærið verk að vinna fyrir samfélagið okkar og Viðreisn er reiðubúin. Ég hlakka til að takast á við það verkefni fyrir ykkur með öflugu fólki og skýrri sýn.

Herra forseti. Góðir landsmenn. Nú hefjum við síðasta þing stjórnarsamstarfs þessarar ríkisstjórnar. Við vitum ekki hvenær kosningar verða en við vitum að þessi stjórn mun ekki starfa áfram að hún segir það sjálf. Fulltrúar stjórnarinnar þreytast ekki á að útskýra að það komi ekki til greina að þetta stjórnarsamstarf haldi áfram, hafa gert sér grein fyrir því að þetta sé feigðarflan en ætla að halda áfram í bili og sameinast um það eitt að verja stjórnina vantrausti, því að biðin þarf að halda áfram, vonin um að það verði einhver kraftaverk eða að eitthvað óvænt gerist sem bjargi þessari ríkisstjórn undan arfleifð sinni síðastliðin sjö ár. ár. Það hefur margt breyst á Íslandi í tíð þessarar ríkisstjórnar. Þegar hún lýkur störfum munu ríkisútgjöld líklega vera búin að aukast sem nemur nemur tvöföldun. Þau verða í krónum talið orðin tvöfalt meiri en þegar þessi ríkisstjórn tók við. Auðvitað hefur fylgt því verðbólga, eins og allir hefðu getað gefið sér miðað við þessa stjórn efnahagsmála, að fyrir vikið er raunaukningin þegar á hólminn er komið 40–50%. Það er óskiljanlegt að nokkur ríkisstjórn hafi náð að auka útgjöld ríkisins, skattgreiðenda, svo mikið en fái ekkert fyrir. Hvað stendur eftir? Er heilbrigðiskerfið betra? Þau minna okkur reyndar reglulega á að það sé búið að eyða heilmiklum peningum í nýjan Landspítala, staflana við gamla miðbæinn sem ættu betur heima við höfnina í Rotterdam, en vonast til þess að á endanum takist að ljúka uppbyggingu þessa spítala þótt hún sé reyndar komin margfalt fram úr áætlun eins og allir gátu gefið sér. En um leið halda biðlistar áfram að lengjast, staðan á bráðamóttökunni, og enn er verið að senda fólk til útlanda í aðgerðir fyrir miklu meira en það myndi kosta að framkvæma þær hér. Hver er staðan í menntamálum eftir þessi sjö ár og þessa gegndarlausu útgjaldaaukningu? Jú, Ísland er reyndar í toppsætinu, hugsanlega í heiminum, yfir mesta kostnaðinn við menntakerfið, a.m.k. á grunnskólastiginu, en í næstlægsta sæti í Evrópu þegar litið er á árangurinn. Vandi þessarar ríkisstjórnar er margþættur en hann felst ekki hvað síst í því að hún lítur ekki á innihald. Hún lítur ekki á skipulag. Hún lítur ekki á það hvað fæst fyrir peningana eða gerir nokkra tilraun til að bæta skipulag hlutanna, en afleiðingin er óhjákvæmilega verðbólga. Verðbólgan á Íslandi er líklega sú hæsta á Vesturlöndum núna. Á meðan aðrar þjóðir hafa náð tökum á ríkisútgjöldum og fyrir vikið verðbólgunni í meira mæli en þessi ríkisstjórn eftir Covid-faraldurinn,

Afleiðingarnar eru verðbólga og hærri vextir sem heimilin og fyrirtækin eru að sligast undan þessa dagana. En hvorki þessi ríkisstjórn né að miklu leyti bankarnir

áratug. Bankarnir eru varðir fyrir verðbólgunni, græða jafnvel á henni. Ríkið telur sig græða á verðbólgunni. Nú er ég ekki að saka þessa ríkisstjórn um eitthvað sem hún hefur ekki sagt sjálf því að hún hefur fundið upp glænýjar kenningar í efnahagsmálum og hagfræði til að réttlæta þessi gegndarlausu útgjöld sem lítið fæst fyrir

En hvers vegna hafa þessar tekjur aukist svona mikið og umfram spár? Vegna þess að verðbólgan var alltaf meiri en menn gerðu ráð fyrir. Vörurnar urðu dýrari og ríkið fékk meiri tekjur af virðisaukaskatti og annarri skattlagningu.

sem hefur haldið þessari stöðugu útgjaldaaukningu gangandi. Þessi ríkisstjórn hefur reyndar líka afrekað það að fjölga

Loksins þegar iðnnemarnir voru tilbúnir til að mæta í það iðnnám sem stjórnmálamenn höfðu kallað eftir árum saman fá þeir höfnun; auðveldara að flytja inn fólkið og viðhalda Þessi ríkisstjórn mun ekki starfa mikið lengur. Hættan er sú að einhverjir flokkanna eða allir muni fyrst og fremst leita sér að nýjum samverkamönnum til að halda áfram nokkurn veginn með óbreytta stefnu. Það mun ekki gerast með Miðflokknum í ríkisstjórn. Þá geta menn treyst á breytt stjórnarfar og innleiðingu heilbrigðrar skynsemi á nýjan leik í íslenskum stjórnmálum. Það er rétt sem þessi ríkisstjórn heldur fram,

Nýlegar afhjúpanir sýna að ævintýralegum fjárhæðum er varið í að ýta undir sundrung og skautun á Vesturlöndum með því að hygla sem öfgafyllstu sjónarmiðum. Þau öfl sem vinni að því ömurlega markmiði að grafa undan lýðræði og frelsi og okkar samfélagsgerð beita ekki fyrir sig rökum eða sannfæringarkrafti. Tilgangurinn er einfaldlega að fólk finni til ótta, vonleysis, kvíða um hvað framtíðin ber í skauti sér og helst af öllu að fólk finni fyrir reiði. Eflaust er þetta ekkert nýtt en sú breyting er orðin á samfélaginu að fólk eyðir meiri hluta vökutíma í beinni tengingu við einhvers konar mötun á efni sem ætlað er að halda fólki í sífelldri spennu. Og við þurfum sem samfélag að gæta að okkur. Stjórnmálin taka breytingum eftir því sem viðfangsefni samfélagsins þróast og það er mikilvægt að stjórnmálin festist ekki í hjólförum gamalla deilumála meðan önnur miklu brýnni úrlausnarefni komast ekki á dagskrá. Ég nefni þetta í samhengi við andlega líðan og geðheilsu, sem óyggjandi vísbendingar eru um að fari hrakandi, sérstaklega meðal ungs fólks, m.a. vegna þess að á örfáum árum hefur orðið grundvallarbreyting á því hvernig við, sítengdar manneskjur í velmegunarríkjum Vesturlanda upplifum raunveruleikann. Einhver kynni að spyrja: Er pólitík að tala um þetta? Ja, ef mönnum er annt um frelsið þá er það pólitík að tala um þetta. Frjáls og lýðræðisleg samfélög eru ekki öllum að skapi og vopnið, sem helst er beitt gegn þessari samfélagsskipan, er að ala á sundrungu, tortryggni og óhamingju þannig að þetta er kannski bara mikilvægasta pólitík samtímans. Við sem erum hér inni í þessum sal kölluðum eftir lýðræðislegu umboði til að bera ábyrgð á því hvernig samfélagið þróast. Þessi ábyrgð nær út fyrir það formlega vald sem fylgir því að sitja á þingi eða í ríkisstjórn. Það hvernig við tölum við hvert annað, tölum um hvert annað og hvernig við nálgumst verkefnin skiptir líka máli og er ekki bara spurning um áferð. Við berum öll ábyrgð á því að standa vörð um mannvænlegt, skilningsríkt og lýðræðislega sterkt samfélag á Íslandi. Verkefni okkar er að leysa úr viðfangsefnunum, en það er léleg pólitík að magna upp vandamálin til að ýta undir sundurlyndi sjálfum sér til framdráttar. Það er léleg pólitík. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin hefur náð miklu fram. Það skiptir máli að við höfum í tíð núverandi ríkisstjórnar gert byltingu í umhverfi nýsköpunar. Fagleg fjárfesting í hugvitsdrifnum sprotafyrirtækjum er nú meðal þess mesta sem gerist í heiminum. Það skiptir máli að Ísland hefur tekið stökk fram á við í stafrænni væðingu stjórnsýslunnar og flogið upp samanburðarlista. Það skiptir máli að hafa lækkað skatta um 90 milljarða síðastliðinn áratug. Það skiptir máli að hafa komið böndum á of mikla fjölgun hælisleitenda, en um leið skapað hér samfélag og hagkerfi þar sem tugir þúsunda útlendinga leggja sitt af mörkum. Og Ísland gæti ekki án þeirra verið. Á Íslandi hefur orðið 15% íbúafjölgun frá árinu 2017. Það er ekkert land á Vesturlöndum sem er að vaxa eins og við og já, því fylgja vaxtaverkir. Virðulegi forseti. Víða um álfuna glíma þjóðir við verðbólgu og vexti og því erum við engin undantekning. Ýmsar grannþjóðir okkar glíma reyndar líka við atvinnuleysi og lítinn eða engan hagvöxt. Þar höfum við allt aðra og mun betri sögu að segja. Þetta samhengi skiptir máli. Meginverkefni þeirra sem bera ábyrgð á hagstjórninni er að sjálfsögðu að vera samtaka og vinna örugglega að því að verðbólgan minnki og vextir lækki. Það er augljóslega stóra hagsmunamál heimila og fyrirtækja. Virðulegi forseti. Forgangsröðun skiptir máli. Það þarf að einfalda, bæta og hagræða í rekstri ríkisstofnana. Það þarf að sameina stofnanir með það að markmiði að bjóða upp á betri þjónustu með lægri tilkostnaði. Það þarf ekki að reka 160 stofnanir í okkar fámenna landi. Það þarf að klára sölu á Íslandsbanka með almennu útboði. Það þarf að selja fasteignir og þróunarreiti í eigu ríkisins sem hafa enga menningarlega skírskotun og lækka skuldir. Það þarf að einfalda regluverk, stafvæða ferla og einfalda málsmeðferð. Allt eru þetta úrlausnarefni. Þegar allt kemur til alls, virðulegur forseti, þá búum við í sterku og hlýju samfélagi. Úrlausnarefnin eru mörg og við höfum alla burði til að leysa þau. Ég vil trúa því að fólk kunni að meta vönduð og markviss viðbrögð við flóknum úrlausnarefnum.

Góðir áheyrendur, nær og fjær. Íslenskt samfélag er í tilvistarkreppu. Við erum harmi lostin vegna ofbeldis á götum úti og vegna unga fólksins sem kveður okkur allt of snemma. Gulur september minnir okkur á þau. Hann minnir okkur líka á að djúpstæðan vanda er ekki hægt að leysa með röð átaksverkefna. Uppbygging heilbrigðis- og velferðarkerfis er og verður brýnasta verkefni stjórnmálanna. Íbúum þessa lands hefur fjölgað um 20% á síðastliðnum áratug. Í ofanálag tökum við á móti meira en tveimur milljónum ferðamanna á hverju ári. Það er ekki að furða að það reyni á innviði samfélagsins, innviði sem er haldið uppi af innflytjendum sem eru nógu góðir til að efla hagvöxt og velsæld okkar hinna en mega helst ekki komast í rjómann, eins og OECD hefur bent okkur á. Mig langar að nefna við ykkur tvær systur. Þær heita Vanda Sig og Drífa Sig og koma við sögu í lífi mínu daglega. Ég verð að viðurkenna að það er ekki alltaf gott jafnvægi á milli systranna Vöndu og og Drífu. Viðar Halldórsson félagsfræðingur benti nýverið á að það sé eins og við höfum týnt okkur sjálfum, misst sjónar á töfrum þess að búa saman í samfélaginu. Allt þarf að gerast hratt og við viljum gleypa heiminn, helst í einum bita. En við þurfum að minnka hraðann og draga úr samfélagslegri streitu. Kannski eiga systurnar Drífa og Vanda þriðju systurina og ég held að hún heiti Hvíla Sig. Frú forseti. Það eru engar hömlur á þau sem eiga pening en alltaf verið að setja hömlur á okkur hin. Þetta sagði maður á fundi Samfylkingarinnar í síðustu viku. Þar lýsti hann í einni setningu upplifun venjulegs fólks af eignaójöfnuði og misskiptingu. Þetta allt saman kristallast á húsnæðismarkaði þar sem fjársterkir aðilar kaupa upp íbúðir í Airbnb-útleigu og einungis börn efnameiri foreldra komast inn á markaðinn. Það hefur mikið verið rætt um læsi og lesskilning barnanna okkar á undanförnum mánuðum og misserum. Niðurstöður PISA sýna okkur að það er beint áhrifasamband á milli félagslegrar og efnahagslegrar stöðu heimila sem börn búa á og lesskilnings þeirra. Læsi snýst um efnahag og félagslega stöðu. Og PISA sýnir okkur líka fleira; hún sýnir okkur að það skortir samkennd og samvinnu hjá unga fólkinu okkar. Ég hef meiri áhyggjur af því en að börnin okkar taki sig ekki á í lestrinum. Bakslagið í jafnréttisbaráttunni og kvenfrelsisbaráttunni veldur mér líka áhyggjum. Enn eru ævitekjur kvenna 20% lægri en karla og kvennastéttir, eins og leikskólakennarar, knýja á um betri kjör og starfsumhverfi. En í stað þess að fjármagna leikskólastigið betur er hafin tilraunastarfsemi með leikskólana án þess að jafnréttisáhrif hennar hafi verið metin. Ég er í engum vafa um að stytting vinnutíma og betra starfsumhverfi muni skila leikskólunum betra starfsfólki og ánægðara og betri mönnun,

Það er leitun að fyrirkomulagi sem gengur eins augljóslega gegn hagsmunum kvenna og láglaunafólks á vinnumarkaði og þetta nýja fyrirkomulag sem stundum er kennt við Kópavog. Það er nefnilega þannig að hagsmunir barna og foreldra fara saman í þessu eins og öðru. Forseti. Í 11 mánuði höfum við horft upp á Ísraelsher gereyða Gaza-ströndinni og nú eru þeir byrjaðir á Vesturbakkanum. Það eru tvö og hálft ár frá innrás Rússlands í Úkraínu og í Súdan geisar nú eitt hryllilegasta stríð sem menn hafa séð. Það er ólíkt hlutskipti stúlknanna í Kabúl og Kópavogi. Það er ekki nema von að spurt sé: Hvar eru friðflytjendurnir? En að lokum á jákvæðari nótum, hæstv. forseti. Við þingsetninguna í gær hlýddum við á boðskap nýs biskups og nýs forseta. Þar gat að líta nýja ásýnd og nýjar áherslur í þessum mikilvægu embættum. Vonandi verður þess ekki lengi að bíða að nýr forsætisráðherra bætist í þennan fríða hóp. — Ég þakka þeim sem hlýddu.

Áður en lengra er haldið vil ég þakka fyrir þessa dásamlegu nýju stóla sem gera það að verkum að það er miklu auðveldara að hlusta á menn sem tala úr þessu púlti. Góðir landsmenn. Að axla ábyrgð er fyrsta skrefið í átt að velgengni. Vilji er allt sem þarf. Hæstv. forsætisráðherra talar um árangur og velgengni á sama tíma og stýrivextir hafa verið 9,25% í heilt ár. Þjóðin þjáist. Efnahagslífið stendur á brauðfótum. Og hver ber ábyrgð? Hver mun draga okkur upp úr hyldýpinu og koma skipinu aftur á réttan kjöl? Ég hef borið ábyrgð á mínum eigin rekstri í 40 ár. Ég hef lært mikið á þessum tíma og ég vil nota þetta tækifæri til þess að veita hæstv. ráðherrum nokkur ráð. Þegar illa gengur þjónar engum tilgangi að stinga hausnum í sandinn. Það hjálpar ekki að sannfæra aðra um að allt sé í góðum fíling þegar svo er ekki. Berið ábyrgð, lærið af mistökunum og leysið vandann. Viðvarandi verðbólga og 9,25% stýrivextir er óboðlegt ástand. Það eru fjögur ár síðan Flokkur fólksins bað ríkisstjórnina að leggja fram forvarnaaðgerðir til verndar heimilunum gegn fyrirsjáanlegri verðbólgu. Það liggur ljóst fyrir að þessi ríkisstjórn hefur á engum tímapunkti tekist á við það krefjandi verkefni að verja heimilin fyrir þeirri ágjöf sem þau taka nú á sig. Það liggur ljóst fyrir að ríkisstjórnin hefur í engu axlað ábyrgð. Það er dapurt að horfa upp á þá vanrækslu sem gengur gegn velferð samfélagsins og hefur ráðið ríkjum á þessu háa Alþingi síðastliðin sjö ár. Ábyrgðin er öllum ljós. Ábyrgðin er ríkisstjórnarinnar. Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar er á pari við það ef ég stæði fyrir framan skíðlogandi grillið og myndi, í stað þess að slökkva, hlaupa heim og fá mér kaffi í góðri trú um að eldurinn myndi slokkna sjálfur og í þeirri von að veitingastaðurinn myndi ekki brenna til kaldra kola. Það eru einungis þeir best settu sem komast klakklaust í gegnum tíma sem þessa. Það á að fórna heimilum landsins á altari fjármálakerfisins sem nýtur verndar verðtryggingar. Við hin verðum bara að þola afleiðingarnar og éta það sem úti frýs. Kæru landsmenn. Með leyfi forseta ætla ég að vitna í Harry S. Truman sem var forseti Bandaríkjanna á fyrri hluta síðustu aldar og tók vægast sagt margar umdeildar og afdrifaríkar ákvarðanir í lok seinni heimsstyrjaldar. Hans kjörorð voru: Hingað og ekki lengra. Ég ber ábyrgð. Hann hafði þessi einkunnarorð á skrifborðinu sínu alla sína forsetatíð. Þessi orð undirstrika hvað það þýðir að vera leiðtogi. Leiðtogar taka ákvarðanir og þeir þora að takast á við erfið mál og bera ábyrgð, hvort sem það er vinsælt eða ekki. Sannir leiðtogar benda ekki á aðra né eyða tíma sínum í að finna afsakanir. Hver einasti ráðherra ætti að hafa þessi einkunnarorð á skrifborði sínu: Hingað og ekki lengra. Ég ber ábyrgð. Það dapra í stöðunni er aftur á móti að í dag hljóma kjörorðin svo: Hingað og ekki lengra. Þetta reddast. Setjum málið í nefnd. Virðulegi forseti. Góðir landsmenn. Það er kominn tími til að stjórnvöld axli ábyrgð og grípi til raunverulegra aðgerða til að bæta líf fólks í landinu. Það þarf kjark, það þarf þol. Hingað og ekki lengra. Ef viljinn er fyrir hendi er allt hægt. Flokkur fólksins þorir.

Við í Framsókn ætlum að vera á skóflunni í allan vetur. Við ætlum að vinna og við ætlum að vinna meira og við ætlum að taka ábyrgð á því sem er að gerast hér og við stjórn landsins. En það er ekkert nýtt. Við erum jú elsti stjórnmálaflokkur landsins og höfum fylgt þessari þjóð ansi lengi og árangurinn hefur bara verið býsna góður. Við horfum alltaf til þess að reyna að leysa mál og reynum að vinna með fólki af því að við kunnum bara frekar vel við fólk og teljum að það sé lykillinn að því að okkur gangi vel sem þjóð. Sumir segja að framsóknarmennskan sé í okkur öllum. Henni þykir afskaplega vænt um sveitir landsins, elskar tungumálið sitt, styður við grunnatvinnuvegi þjóðarinnar og virðir menningu landsins. Við teljum að það sé gríðarlega mikilvægt að halda í þessi grunngildi þjóðarinnar. En kæru landsmenn. Mig langar aðeins að víkja að málflutningi stjórnarandstöðunnar og vitna í Kópavogsskáldið Árna Pál Árnason, Herra Hnetusmjör: „Ekki er öll vitleysan eins“ með leyfi forseta. Formaður Samfylkingarinnar kom hér. Þau eru búin að fara rosalega mikið inn á við, svo mikið inn á við að þau eru búin að kasta öllum sínum stefnumálum; ekkert Evrópusamband, engin evra, ekkert slíkt. En hvert er planið? Formaður Samfylkingarinnar vék ekki einu orði að þessu plani. Það sem ég hef heyrt er að hún er bara svolítið að taka yfir — því miður fyrir okkur og sýnir að við þurfum aðeins að standa okkur betur — stefnumál Framsóknarflokksins. henda öllu öðru út. Ekki er öll vitleysan eins. Síðan kemur formaður Viðreisnar og heldur hér ansi góða ræðu, enda skörungur. Hvernig ætlar hún að leysa allt? Jú, það er Evrópusambandið, taka upp evruna. Það er ekkert annað, engar lausnir, ekkert að frétta og hefur ekkert verið að frétta. En mest kom formaður Miðflokksins mér á óvart, minn gamli félagi. Ég bjóst við að hér myndi hann koma og tala í lausnum; hvernig ætti að ná tökum á verðbólgunni,

Mér finnst bara dálítið mikilvægt þegar við erum að fara yfir stjórnmálasviðið að við höldum því líka til haga að það er alveg rétt sem formaður Miðflokksins sagði, það er stutt í kosningar, en við verðum þá líka svolítið að vita hvað þessi ágæta stjórnarandstaða ætlar að gera. Samfylkingin

ég veit ekki hvað á að segja meira. En svona er þetta. En það er svo, virðulegur forseti og góðir landsmenn, að við höfum haft góða sögu að segja á Íslandi undanfarin ár. Hagvöxtur hefur jú verið mikill, landsframleiðslan vaxið verulega. Atvinnustig hefur verið mjög hátt og atvinnulífið er orðið mun fjölbreyttara en það var áður. Útflutningur hefur vaxið og gengi krónunnar verið nokkuð stöðugt. Það hefur að mörgu leyti gengið vel í íslensku hagkerfi og ég held að landsmenn hafi fundið það. Það breytir hins vegar ekki því að verðbólga er enn of há og vextir eru of háir. Þess vegna erum við að sjálfsögðu að gera allt sem við getum og leggjum auðvitað allt undir til þess að að verðbólga og vextir lækki. Við verðum að ná þessu niður og til þess að það gerist þá verðum við að líta á það hvernig vísitala neysluverðs er samsett. Þegar við tökum út húsnæðisliðinn er hún 3,6% en hún hefur verið að lækka. En eina leiðin og raunhæfa lausnin til þess að við náum verðbólgunni enn frekar niður er að auka framboð á húsnæði. Reykjavíkurborg hefur verið að stíga mjög stór skref undanfarið og tvöfaldað lóðaframboðið og það er nauðsynlegt vegna þess að það þarf að byggja meira. Unga fólkið okkar verður að geta

Ég get lofað ykkur því að við í Framsóknarflokknum munum leggja okkur öll fram við þetta verkefni. Verðbólga verður að lækka. Vextir verða að lækka til þess að framtíðin verði betri og svo að okkur líði öllum betur í þessu landi. Kæru áheyrendur. Fyrir nokkrum árum rakst ég á tíst frá konu sem komst að því í jólaboði að amma hennar hefði verið á þingi rúmum 30 árum áður. Ekki nóg með það heldur kom í ljós að amman var svo mikill töffari að hún var fyrsta manneskjan til að leggja fram tillögu á Alþingi um afnám mismununar gegn samkynhneigðum. Tillaga náði ekki fram að ganga, en haustið 1985 þegar Kristín S. Kvaran úr Bandalagi jafnaðarmanna lagði hana fram sáði hún fræi sem kvennalistakonan Ingibjörg Sólrún Gísladóttir náði síðan að spíra og Alþingi samþykkti tillöguna sex árum síðar. Þessi saga finnst mér sýna þrennt. Í fyrsta lagi minnir hún okkur á hversu ótrúlega margt í okkar góða samfélagi má þakka skapandi stjórnmálaöflum sem hafa orðið til utan fjórflokksins. Bandalag jafnaðarmanna og Kvennalistinn eiga mikið í því hversu vel okkur gengur að lifa í samfélaginu okkar. Ég gekk til liðs við Pírata í von um að gera samfélagið betra með því að vera hluti af hópi sem notar pólitíska nýsköpun með sama hætti.

Ég held að það sé hollt fyrir okkur að muna, sem gleymum okkur í heilagleika þess að sitja hér á löggjafarþinginu, að við erum samt bara tif í tímans hjóli. Í þriðja lagi er þarna kannski einn besti mælikvarðinn á það hvort við gerum gagn í þinginu. Við ættum öll að geta verið nokkuð sátt við ferilinn ef afkomendur okkar rekast á eitthvað sem við gerðum og segja: Sko ömmu, hún gerði gagn. barnabarn er þægilegur rammi til að setja utan um þingstörfin þegar við ætlum að gera eitthvað í þágu komandi kynslóða eða ungs fólks. Við köllum þennan hóp sérstöku heiti, nánast eins og þetta sé framandi tegund. Það er hins vegar þannig og við Píratar höfum oft orðið vitni að því þegar við erum að ræða mikilvægi þess t.d. að fá námslánakerfi sem virkar eða takast á við neyðarástand í loftslagsmálum eða koma fólki hér í þingsal í skilning um vonleysið sem ríkir á húsnæðismarkaði, að í öllum þessum grundvallarmálum fara hagsmunir og sjónarmið eldri og yngri kynslóða ekki algerlega saman. Á undanförnum vikum höfum við síðan verið óþyrmilega minnt á að unga fólkið okkar býr ekki í nógu öruggu samfélagi. Aukið ofbeldi, félagsleg einangrun og versnandi geðheilsa; þetta ástand er afleiðing áralangrar vanrækslu á félagslegum innviðum. pólitísk ákvörðun vegna þess að á lausnirnar hefur oft verið bent. Það þarf að tryggja öruggt húsnæði, gera fólki auðveldara að komast úr heimilisofbeldi, tryggja aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu, uppræta fátækt. Fjölskyldur þurfa tíma saman við aðstæður sem styrkja þær. Sá jarðvegur mun skila verulegum árangri og varanlegum. Neyðarviðbrögð við vanfjármögnuðum grunnstoðum eiga að vera undantekningin en ekki reglan eins og virðist vera ein helsta arfleifð ríkisstjórnarinnar. En talandi um neyðarástand þá er ekki hægt að sleppa því að nefna húsnæðismarkaðinn. Húsnæðiskrísan snýst ekki bara um það að öruggt húsnæði er sjálfsögð mannréttindi eða að jafnvægi á húsnæðismarkaði er forsenda þess að vinna varanlega á verðbólgunni, vegna þess að verðbólgan hverfur ekki án aðgerða. Nei, með því að tryggja öllum húsnæði þá búum við til öruggara og betra samfélag. Við í Pírötum áttum okkur á því að ríkisstjórnin virðist neita að horfast í augu við þá staðreynd að það er hennar hlutverk að flétta saman alla þá þræði sem þarf til að ráðast strax í skjótvirkar aðgerðir og stórauka langtímaframboð húsnæðis hér á landi. Það er rétt að nefna aðeins loftslagsmálin, sem þrátt fyrir að vera ein helsta áskorun samtímans rötuðu ekki í stefnuræðu forsætisráðherra. Samt segir í fjárlagafrumvarpinu að ríkisstjórnin setji umhverfis- og loftslagsmálin á oddinn en baráttan gegn loftslagsbreytingum birtist samt ekkert í tölunum, hvorki í fjárlagafrumvarpinu né annars staðar. Framlög til umhverfis- og orkumála aukast um 2,4 milljarða í fjárlagafrumvarpinu. Þar ber hæst 1,1 milljarðs framlag vegna losunarheimilda sem ráðstafað verður til flugfélaga. Aðalaukningin í málaflokknum er sem sagt niðurgreiðsla á mengandi starfsemi. Svo verð ég að segja, vegna þess að formaður Vinstri grænna vildi hér áðan brýna allt samfélagið til aðgerða í loftslagsmálum: Góði, líttu þér nær.

Ríkisstjórnin er ekki að skila neinum árangri í þessum lykilmálaflokki. Við síðustu kosningar var svo ótal margt óunnið í loftslagsmálum. Við næstu kosningar verður áskorunin meiri vegna þess að ríkisstjórnin er búin að setja fjögur ár í súginn. En eins og spunadeild fjármálaráðherra segir: Þetta er allt að koma. Við erum alveg að fara að losna við þessa vanstilltu ríkisstjórn sem allt of lengi hefur komist upp með að færa í stílinn gagnvart því sem vel gengur og kenna öðrum um eigin afglöp.

Tíminn þar sem almenningur gerir upp við sig hvernig stjórnvöld hafa staðið sig. Hvað var gert og hvað var ekki gert? Hvað viljum við að gert sé öðruvísi? Hvernig viljum við að landinu okkar og samfélagi Listinn yfir brýnar spurningar er langur og er núna að verða sífellt sýnilegri. Verkalýðshreyfingin lætur til sín taka, grasrótarhreyfingar láta í sér heyra og víða í samfélaginu eru grundvallarmálin sífellt oftar á dagskrá. Nú eru stór mál aðkallandi. Við höfum til að mynda byggt mikið af húsnæði en ekki nóg og húsnæðisverðið er enn þá að ýta verðbólgunni upp á við. Háir vextir bíta í heimilisbókhaldið á venjulegum heimilum. Því verður að linna. Við þurfum að byggja meira, við verðum að byggja enn meira húsnæði á félagslegum grunni á viðráðanlegu verði fyrir fjölskyldur og tryggja þar með húsnæði fyrir venjulegt fólk en ekki fyrir fjárfesta. Það liggur breyting í loftinu, ákall um árangur frá almenningi til okkar á Alþingi. Tilfinningin um að stjórnmálin rísi ekki undir væntingum er sterk, um að það verði að verða breytingar á stjórn landsins, svo að stjórnmálin virki fyrir fólk. Við eigum að hlusta á þessar raddir. Þingið verður að hafa þrek til að ræða róttækar lausnir, þvert á flokka og þvert á hugmyndafræði. Ríkisstjórnin sem við þurfum núna næstu mánuði þennan síðasta þingvetur fyrir kosningar er ríkisstjórn sem nær árangri í kjarnamálum, málum sem snúa að brauðstriti fólksins í landinu. Við þurfum ríkisstjórn sem vinnur saman að því að ná árangri en sóar ekki tíma í þvarg og spjall við sjálfa sig. Líka ríkisstjórnarflokka sem geta rætt við stjórnarandstöðu og sótt breiðari stuðning við lykilmál. Góðir landsmenn. Við finnum öll að það hefur átt sér stað gliðnun í samfélaginu síðustu misseri. Samfélagið okkar hefur látið á sjá eftir áföll síðustu ára; heimsfaraldur, náttúruhamfarir, nú síðast á Reykjanesskaga, vaxandi ófriður og ofbeldi um allan heim, dýrtíð, einmanaleiki eykst og andlegri heilsu hrakar. Óraunveruleiki samfélagsmiðla sem aftengir okkur hvert öðru. Tilfinningin er sú að okkur hafi rekið í sundur, sem manneskjur, hvert frá öðru. Og í fálæti, einmanaleika og tengslaleysi þrífst öfgaafturhald sem boðar töfralausnir, t.d. um að vandinn sé of mikill femínismi, of mikil félagshyggja, of mikil áhersla á samfélagslegar lausnir, hræðsla við nýjungar. Að lausnin sé að konur eigi að vera heima og raða í ísskápinn. Femínismi og kvenfrelsisáherslur hafa sjaldan átt eins mikið erindi og nú þegar sótt er að réttindum kvenna. Afturhaldsöfl vilja skerða rétt kvenna til að taka ákvarðanir um eigin líkama og þar með til heilbrigðisþjónustu. Þessi slagur stendur nú yfir til að mynda í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Við eigum ekki að líða kynbundið ofbeldi, kvenfyrirlitningu og mismunun á grundvelli kynferðis — aldrei. Sömu afturhaldsraddir hafa heyrst hér í þingsalnum og þær skulum við kveða í kútinn. Þessi ríkisstjórn hefur sett kynbundið ofbeldi á dagskrá svo um munar, ekki síst heimilisofbeldi, andlegt, líkamlegt og fjárhagslegt. Þann vítahring þarf að rjúfa. Þessi mál verða að vera stöðugt á dagskrá því bakslagið er raunverulegt og viðbragð feðraveldisins við frumkvæði og styrk kvenna, rýminu sem við tökum og röddunum sem við höfum er áþreifanlegt, líka í íslenskum stjórnmálum. Góðir landsmenn. Einstaklingshyggjan leggur alltaf mesta áherslu á neyslu, árangur, samanburð og frelsi eins á kostnað hinna. En það er ekki rétta nálgunin. Svarið er alltaf meiri samstaða, meiri samkennd og áhugi á öðru fólki, kjörum þess, áhyggjum og draumum. Við vitum líka að við getum betur. Þegar á reynir er samfélagið á Ísland sterkt. Við höfum séð það þegar á móti blæs, þegar náttúruhamfarir dynja yfir, þá lokum við samfélagsmiðlunum og horfumst í augu hvert við annað. Við þurfum að gera það hér líka, í þessum sal, því einstaklingshyggja er ekki það sem gerir Ísland að góðum stað að búa á. Það er samfélagið okkar, sterkir samfélagslegir innviðir; skólar, heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið en líka félagasamtök, kórar, leikhópar, menning. Þessir samfélagslegu innviðir hafa verið smíðaðir þrátt fyrir einstaklingshyggju með samstöðu umbótaafla á vinstri væng stjórnmálanna og öflugrar verkalýðshreyfingar í gegnum árin og áratugina, fjölmörg framfaramál og nú síðast gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Munum líka eftir kvenfélögunum og björgunarsveitunum, íþróttafélögum, foreldrafélögum, húsfélögum og öllum þeim félögum og hagsmunasamtökum sem berjast fyrir betra samfélagi á hverjum degi. Allt frá því að vakta hjálparsíma Rauða krossins yfir í það að handsama villiketti — fólk er úti um allt að gera sitt besta til að gera samfélagið betra, þrátt fyrir einstaklingshyggju. Við þurfum stjórnmálafólk og stjórnmálahreyfingar sem tala fyrir samfélaginu og þeim krafti sem í því býr. Það gerum við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði hér í þinginu og í aðdraganda kosninga. Það er okkar erindi. — Góðar stundir.

Það bendir fátt til þess að stjórnvöld muni ranka við sér og taka með ábyrgum hætti á þessari hringavitleysu vaxta og verðbólgu sem við þekkjum því miður öll svo vel. En í stað þess að skammast út í ríkisstjórnina fyrir það ætla ég að hvetja hana til að horfast í augu við vandann. Verkefnin sem við stöndum frammi fyrir eru of brýn til að við festumst í pólitískum skotgröfum.

Þá hlógu ýmsir forystumenn gömlu stjórnmálaflokkanna að okkur. Þeim þótti kjánalegt að við værum í svona framtíðarpælingum um lægri vexti og meiri samkeppni og annað slíkt. Ég veit ekki hvort þeir hlæja núna en ég veit að það gerir almenningur ekki. Þorri atvinnulífsins hlær ekki heldur. Framtíðin hlægilega er núna: Veruleiki heimila landsins sem berjast í bökkum vegna verðbólgu og svimandi vaxtabyrði. Framtíðin hlægilega er nútíðin sem fyrirtæki landsins þurfa að kljást við þegar þau reyna að halda hjólum atvinnulífsins gangandi í þessu sligandi umhverfi. Framtíðin er komin og við hefðum sannarlega þurft að undirbúa hana betur. Viðreisn mun ekki hvika frá þeirri trú að almannahagsmunir felist í því að bæta kjör heimila og fyrirtækja landsins með því að evran verði gjaldmiðill okkar. Þannig tryggjum við lægri vexti og minni verðbólgu fyrir heimili og fyrirtæki landsins. En núna verðum við að taka á þeim bráðavanda sem heimili og fyrirtæki landsins standa frammi fyrir. Þá þarf hagstjórn borgaralegra afla borgaralegra afla að verða ofan á. Stjórnmálamenn sem þora að forgangsraða verkefnum í þágu atvinnulífs og í þágu heimila landsins verða að taka við boltanum núna. Við í Viðreisn erum tilbúin í það verk. Kæru landsmenn, Nú hefur verið boðað þjóðarátak þar sem á að virkja allt samfélagið. Við þekkjum ástæðuna, aukin vanlíðan barna og ungmenna og alvarlegar afleiðingar þess, aukinn vopnaburður barna og ungmenna og skelfilegar afleiðingar þess. Hér megum við heldur ekki detta í pólitískar skotgrafir. Við þurfum að bæta úr þessu saman. Ekki með tímabundnu átaki heldur viðvarandi breytingum. Við Íslendingar þekkjum það að bregðast við erfiðu ástandi hjá unga fólkinu okkar. Fyrir tæpum 30 árum tók hópur sérfræðinga til við að kortleggja þá félagslegu þætti sem hefðu áhrif á vímuefnanotkun ungmenna og hanna forvarnaaðgerðir. Útkoman var forvarnalíkan, íslenska módelið, sem byggir á samstarfi til að mynda foreldra, kennara, félagsmiðstöðva og íþróttafélaga. Og þetta virkaði, áfengisnotkun íslenskra ungmenna minnkaði til mikilla muna. Líkanið og þessi vinna var fyrirmynd fjölmargra þjóða sem fetuðu í fótspor okkar þá. En nú er staðan að versna á ný. Núverandi ástand er þungbær og óbærileg áminning um að ef við sinnum ekki innviðunum okkar og tryggjum viðvarandi forvarnir þá brestur eitthvað. Við í Viðreisn höfum verið að heimsækja skóla út um allt land. Við heyrum áhyggjur kennara og foreldra af stöðunni. Við heyrum ítrekað að börnin okkar eru ekki að ná að lesa sér til gagns. Við heyrum af miklum áskorunum inn í kennslustofum, bekkirnir eru of stórir, kennarar eru undir of miklu álagi og ofan á þetta bætast óþolandi biðlistar eftir greiningum eða sálrænni aðstoð fyrir börn. Börn eiga ekki að vera á biðlistum. Þetta verður ekki leyst með einu tímabundnu átaki. Aftur er þetta verkefni sem við þurfum að bregðast við með langtímahugsun að leiðarljósi. Kæru félagar Ábyrgð okkar í þessum sal er mikil. Látum þennan kosningavetur snúast um hugmyndafræðilega umræðu um stóru málin sem varða þjóðarhag. Vinnum saman að því að leita lausna sem bæta þjóðarhag. Berum þá virðingu fyrir hvert öðru. Berum þá virðingu fyrir íslensku samfélagi. Góðir landsmenn. Þetta er allt að koma, segja þeir. Verst er að þetta er raunverulega allt að koma, bara í fangið á okkur. Núna síðast í dag var vaxtahækkun á húsnæðislánum. Hæstv. forsætisráðherra fór í ræðu sinni yfir stöðuna eins og hún blasir við honum. Mér þótti sérstaklega gott að heyra forsætisráðherra tala um kjarkinn sem þurfti forðum til að berjast fyrir því að verða sjálfstæð og fullvalda þjóð, þangað til það rifjaðist upp fyrir mér að fyrsta þingmál hæstv. utanríkisráðherra þennan veturinn verður önnur tilraun til að koma bókun 35 í gegnum þingið, en það þýðir í stuttu máli að reglur sem samdar eru í Brussel ganga framar íslenskum reglum ef á það reynir.

en steingleymdi að nefna áhrif hinnar háu verðbólgu í þeim efnum. En drjúgur hluti þessa tekjuauka er tilkominn vegna verðbólgunnar sem hefur verið að sliga heimili landsins undanfarin ár. Fyrir hönd heimila landsins segi ég: Er ekki komið gott af þessari tekjuöflun ríkissjóðs? Fyrirtæki landsins eru svo undirorpin íþyngjandi reglum, sem margar hverjar eru ætlaðar allt öðrum aðstæðum en við búum við hér á landi, og svo er blýfargi bætt ofan á. Hinum linnulausu skattaárásum vinstri stjórnarinnar, sem nú hefur verið við völd í hartnær tvö kjörtímabil, verður að linna og a.m.k. að glitta í skilning á því hvernig verðmæti verða til. Við þurfum að tryggja að bændur landsins geti áfram framleitt sínar frábæru vörur. Að sjávarútvegurinn og tengdar greinar geti áfram verið í fararbroddi á heimsvísu þrátt fyrir smæð sína. þurfum að tryggja að nýsköpunarfyrirtæki geti komist á legg og blómstrað á sama tíma og ferðaþjónustan styrkist. Mikilvægast af öllu er að ekki sé þrengt að litlu og meðalstóru fyrirtækjunum sem eru, þegar öllu er á botninn hvolft, stærstu vinnuveitendur landsins. Virðulegur forseti. Ég taldi mig í eitt augnablik hér áðan vera staddan í falinni myndavél. Það var þegar forsætisráðherra sagði erindi ríkisstjórnarinnar hafa komið skýrt fram á síðasta þingi. Erindi ríkisstjórnarinnar, fyrir utan það að hanga í ráðherrastólunum, er öllum óljóst, meira að segja ráðherranum. Virðulegur forseti. Þetta er allt að koma, sagði fjármálaráðherra, formaður Framsóknarflokksins, þegar hann kynnti sín fyrstu fjárlög í gær og sagði við það tilefni að það væri ekki skynsamlegt að fara í niðurskurð. Hvenær í ósköpunum er skynsamlegt að gera slíkt ef ekki í kjölfar þess stjórnlausa vaxtar ríkisútgjalda sem við okkur hefur blasað undanfarin tvö kjörtímabil, tímabil þar sem ríkisútgjöld hafa tvöfaldast og útgjöld til útlendingamála hafa fimmtíufaldast að nafnvirði á ekki mikið lengri tíma? Þetta er allt að koma, sagði fjármálaráðherra í gær, og hvað gerðist? Daginn eftir voru vextir á húsnæðislánum hækkaðir. Það hefði sennilega farið betur á því að nýja slagorð fjárlaganna væri „Holan í veginum“ eða eftir atvikum „Steinninn í skónum“. Því að þannig blasir þetta við venjulegu fólki og fyrirtækjum.

Mér finnst efnahagslega verðbólgan nægjanleg. Við þurfum ekki verðbólgu í þessum efnum. Hæstv. ráðherra umhverfis- og orkumála hefur nú þegar lagt fram aðgerðaáætlun með 150 atriðum. Hvað vill formaður Vinstri grænna? 151? Það er komið nóg.

Það hefur enginn flokkur haft meiri tök á húsnæðismálum hér á landi áratugum saman heldur en Framsóknarflokkurinn. Það verður að skoða söguna þegar svona lagað er sett fram. Hæstv. ráðherra spurði í lokin: Hvað ætlar Miðflokkurinn að gera? Miðflokkurinn ætlar að grípa til aðgerða sem gagn er að til að ná stjórn á landamærunum. Miðflokkurinn ætlar að grípa til aðgerða sem gagn er að við það að tryggja orkuöflun í landinu. Og Miðflokkurinn ætlar að grípa til aðgerða sem tryggja það að ríkisfjármálin verði í standi.

Kæru landsmenn. Ég vona að þið lifið heil fram að kosningum sem nálgast óðfluga. Þegar öllu er á botninn hvolft er þetta sem betur fer allt að koma. Kosningarnar eru að koma og þá mun muna um Miðflokkinn. Þangað til hvet ég ykkur til að hlusta á Sjónvarpslausa fimmtudaga og hafa það gott.